og deres forældre til Danmark?). Social- og Indenrigsudvalget har afgivet: Beretning om ændring af reglerne om eftervederlag for borgmestre m.fl. og regionsrådsformænd (Beretning nr. 4). Beretningen vil fremgå af www.folketingstidende.dk.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 næstformand (Karen Ellemann): Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredjebehandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. --- Det sidste punkt på dagsordenen er: 2) 2. behandling af lovforslag nr. L 166: Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v.

De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredjebehandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. --- Kl. 13:04 Meddelelser fra Næste møde afholdes i dag, kl. 13.20. Derfor vil jeg nu bede alle medlemmer om i ro og mag at forlade salen, sådan at der kan blive gjort rent og klart til afstemninger i det næste møde. Mødet er hævet.